Darko (HDZ)** Prelazimo na 3. točku dnevnog reda – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 696 Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. razumije./… akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnici, gospodo zastupnici. Pred vama će biti tijekom ovog dana i sljedećih 6 konačnih prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona s područja intelektualnog vlasništva. Intelektualno vlasništvo u suvremenim gospodarskim sustavima predstavlja pokretačku i razvojnu snagu kako znate i slijedom toga Republika Hrvatska ubrzano razvija svoj sustav. Mi imamo na koncu i nacionalnu strategiju razvoja intelektualnog vlasništva od 2005. do 2010. koja će se i kroz te zakone u tim dopunama i izmjenama do kraja realizirati. Posebnu pozornost u ovom području pridaju države članice Europske unije te slijedom toga u predpristupnim pregovorima s Republikom Hrvatskom intelektualno vlasništvo izdvojeno u zasebno poglavlje. To je poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva, ti pregovori otvoreni su tijekom analitičkog pregleda screeninga i u pripremi pregovaračkih stajališta do detalja su proučena i prodiskutirana sva pitanja usklađivanja s pravnom stečevinom i to na najširoj osnovi. Ono što je potrebno naglasiti je da se općenito može reći da su i važeći propisi doneseni 2003. godine u vrijeme svog donošenja bili u visokom stupnju sukladnosti s pravnom stečevinom i to naročito glede vrste i opsega prava koja jamče. zašto su potrebna daljnja usklađivanja? Ona se odnose uglavnom na instrumente za unapređenje provedbe i zaštite intelektualnog vlasništva, unutar realizacije te naše nacionalne strategije, što je važno naglasiti. Ali isto tako i na promjene koje će se, u međuvremenu su se na ovom području dogodile u samoj Europskoj uniji, te na uređenje nekih posebnih pravnih režima u prijelaznom razdoblju nakon pristupanja zajedničkom europskom tržištu. sada, konkretno bi samo još ukratko rekao za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. On je, u potpunosti se sad usklađuje sa hrvatskim zakonodavstvom u području autorskog prava i srodnih prava sa pravnom stečevinom Europske unije, uključujući i one odredbe koje će bit primjenjive tek od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji. I te su znači dopune usklađene s ovim pregovaračkim stajalištima i sada evo, detalje smo spremni ako želite

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 35. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Nakon donošenja Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima stupila je na snagu direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine, provedbi i zaštiti prava intelektualnog vlasništva. To je osnovni razlog zbog kojega su u pretpristupnim pregovorima utvrđeni dijelovi zakona koji se trebaju izmijeniti kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji preuzela isti stupanj zaštite autorskog i srodnih prava kakav je u državama članicama Sukladno direktivi Europske unije pobliže se određuje pojam odgovarajuća naknada, a unapređuje se i pitanje građansko pravne zaštite posebno uvođenjem instituta privremenih mjera za osiguranje dokaza, odredbama o pribavljanju dokaza i o zahtjevu za dostavom podataka. Predloženim izmjenama i dopunama u potpunosti se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području autorskog i srodnih prava s pravnom stečevinom Europske unije, uključujući odredbe koje će biti primjenjive tek od časa pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima po hitnom postupku u obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Evo, Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege! Mi imamo Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima koji je donijet 2003. godine sam taj zakon je zapravo jedan novi de facto zakon koji je već donijet na temeljima europskog zakonodavstva i koji već uvažava tradicije, vrednote i standarde europskog zakonodavstva. Međutim, u vrijeme njegova donošenja očito je da su neke stvari propuštene regulirati i da sada pred nama je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u izmjenama i dopunama i koje su proizašle kao posljedice, kao rezultat našeg procesa pridruživanja Europskoj uniji kao procesa pregovora gdje moramo očito unest određene standarde koji vrijede u europskom zakonodavstvu kako bi sutra kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije i naše zakonodavstvo bilo potpuno kompatibilno sa zakonodavstvom Europske unije. Što reći osnovno o izmjenama i dopunama ovog zakona. Temeljno i osnovno je da se izmjenama i dopunama postiže jedna bitno bolja pravna zaštita pravna zaštita nego što je to sadašnjim zakonom. To je u svakom slučaju za pozdraviti i klub Hrvatske demokratske zajednice stoga će podržati prijedlog ovog zakona. Ako analiziramo konkretne stvari koje u ovom zakonu se ide, kao što je već naprijed rečeno, kvalitetnije se definira pojam odgovarajuća naknada. To je ona naknada štete koja se u pravnom prometu mora isplatiti autorima i vlasnicima autorskih prava, ako dođe do povrede takvih prava. Dakle, do sada je definicija te štete bila malo manjkava. Međutim, sada se eksplicitno kaže da će se odgovarajuća naknada, jer je ona naknada, koja se u pravnom prometu pošteno mora dati uzimajući u obzir vjerojatnu štetu koja autoru nastaje, kada se njegovo djelo bez njegovog odobrenja reproducira za privatnu ili drugo vlastito korištenje, primjenu tehničkih mjera zaštite te druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na pravilno odmjeravanje oblika i iznosa odgovarajuće naknade. puno je preciznije definirana ta naknada štete koju je potrebno isplatiti. Stoga je sasvim sigurno da je primjena europskih direktiva i europskih dokumenata ovdje puno preciznija i jasnija. Također imamo u članku 9. koji se odnosi na članak 98. postojećeg zakona, imamo reguliranu situaciju ako autori odnosno druge osobe koje su primijenile tehničke mjere zaštite pristupa autorskom djelu ili korištenju autorskog dijela ili koje imaju ovlast i mogućnost otkloniti ih, ne postupe u skladu s odredbama iz stavka 1. tog članka, osobu koja utvrdi da je na temelju neke od odredaba iz članka 82. do 87. zakona ovlaštena koristiti se autorskim djelom bez odobrenja autora, a znači, radi tih tehničkih mjera zaštite nije u mogućnosti se koristiti, e sada se ovim odredbama otvara mogućnost da se te tehničke mjere u jednom sudskom postupku podizanjem tužbe skinu i da se skine ta zaštita kako bi se to autorsko pravo moglo Također određene promjene odnose se vezano za Vijeće stručnjaka koje obavlja i u posredovanju u pogledu sklapanja ugovora o kabelskoj retransmisiji između organizacija za radiodifuziju i kabelskih operatora, te posredovanje u pogledu omogućavanja pristupa autorskom dijelu i njegovog korištenja u skladu sa ograničenjem iz članka 82. do 87. ovog zakona, između osobe koja tvrdi da na temelju zakona je ovlaštena koristiti se autorskim djelom bez autorovog odobrenja ili bez autorovog odobrenja i bez plaćanja naknade i samog autora. Dakle određeno posredovanje u eventualno moguće, mogućem sporu između samog autora i one osobe koja smatra da se ima pravo koristiti Također ovdje imamo puno kvalitetnije u članku 19. a to se odnosi na članke 185. i članak dalje koji se, koji se mijenjaju, to je članak 185.a, 85.b i c. to se odnose na privremene mjere zbog povrede prava. Privremene mjere za osiguranje dokaza, pribavljanje dokaza tijekom parničnog postupka. Mi u našem parničnom sustavu, u našem građanskom sustavu i ovršnom sustavu imamo već izgrađen sustav privremenih mjera zbog povrede prava. To znači ako netko tko smatra da mu je određeno pravo povrijeđeno ima pravo tražiti od suda da poduzme određene, određene radnje kako bi se njegovo pravo zaštitilo. Ovdje se, ovim člancima se točno preciziraju s time da se ovo primjenjuje zapravo također kao i one privremene mjere koje imamo u parničnom postupku i ovršnom. Ovdje dobivamo još jedan novi, novu širu paletu tih prava koja je moguće koristiti. Kako znači u parničnom postupku tako i u ovršnom postupku. Jedino moram priznati da kod ovog članka 185., kod njegovog stavka 2. gdje stoji definicija da na zahtjev nositelja prava iz ovog zakona koji učini vjerojatnim da mu je pravo povrijeđeno u obavljanju gospodarske djelatnosti s ciljem pribavljanja gospodarske i ekonomske koristi te da mu zbog takve povrede prijeti nenadoknadiva šteta pored privremenih mjera iz stavka 1. ovoga članka koje su tu jasno navedene, sud kaže može odrediti i oduzimanje pokretnina ili nekretnina u vlasništvu protivnih osiguranja koja nisu u neposrednoj vezi s povredom. Čini mi se da je to malo teško provediva odredba koja se odnosi na ove nekretnine. Pokretninu još kako tako možemo oduzeti znate ali ako se radi o oduzimanju nekretnine tu već zadiremo u vlasnička prava koja su nam Ustavom zaštićena i mislim da je to teško zapravo predvidjeti na jedan ovakav, oduzeti nekome pravo vlasništva moguće je jedino u postupku koji smo regulirali Zakonom o izvlaštenju gdje se isplaćuje ona naknada je li, također moramo promijeniti i u zemljišnim knjigama sami, samog nositelja prava vlasništva tako da mislim da da ovdje treba sam predlagatelj promisliti dobro da li eventualno vlastitim amandmanom ići sa, ići sa redefinicijom ovog članka jer na ovakav način čini mi se da neće biti moguće ga primijeniti. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Zakon definitivno nudi puno precizniju, puno jasniju i bolju pravnu zaštitu nositeljima autorskih prava kao i korisnicima autorskih prava. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu u dopodnevnom radu sjednice. Nastavak je u 15 sati i riječ ima uvažena zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Hvala